Sada prelazimo na najavljenu točku dnevnog reda za današnju sjednicu, a to je 9. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija, s konačnim prijedlogom zakona, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z.E. br. 730. Predlagatelj Vlada Republike Hrvatske. Prijedlog akta primili ste poštom. Hitni postupak primjenjuje se u skladu s člankom 161. Poslovnika. Sukladno članku 159. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje zakona. Amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave, članak 164. Poslovnika. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za obrazovanje, Odbor za europske integracije i Odbor za rad i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Amandmane je podnio Odbor za zakonodavstvo. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi Želimir Janjić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Izvolite. Dopustite da vam u kratkim crtama kažem o kojim se izmjenama radi kada je riječ o ovom Konačnom prijedlogu zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. On se donosi radi usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije, a to je vezano uz poglavlje 3. pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga, a sastavljen je u skladu sa Direktivom 2005/36 Europske zajednice, odnosno Europskog parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. godine o priznavanju stručnih kvalifikacija. Direktivom se osobama koje su stekle stručne kvalifikacije u jednoj od država članica jamči pristup istoj profesiji i ista prava prilikom obavljanja te profesije u drugoj državi članici kao i državljanima te države članice. Cilj je direktive poboljšanje pravila važećih sustava priznavanja kvalifikacija u svjetlu iskustava, te istovremeno održanje načela jamstva slobode, poslovnog nastana koje su ugrađene u te sustave. Priznavanjem stručnih kvalifikacija država članica, domaćin nositelju kvalifikacije omogućava pristup reguliranoj profesiji za koju je osposobljen u matičnoj državi članici kao i obavljanje te profesije pod uvjetima koji vrijede za njezine državljane. Pod reguliranom profesijom podrazumijeva se profesionalna djelatnost ili skupina profesionalnih djelatnosti kod kojih je pristup i obavljanje, odnosno način obavljanja djelatnosti na temelju zakonskih akata odnosno podzakonskih ili drugih akata donesenih na temelju zakonskih ovlaštenja izravno ili neizravno uvjetovan posjedovanjem određenih stručnih kvalifikacija kao i profesionalna djelatnost ili skupina profesionalnih djelatnosti kojom se bave članovi strukovnih organizacija s profesionalnim nazivima. Ja ću ovdje podsjetiti, radi se dakle o sedam reguliranih profesija, a to su doktor medicine, doktor dentalne medicine, magistar farmacije, medicinska sestra opće zdravstvene njege, primalja, veterinar i arhitekt. Budući da se ovdje radi o ovih pet zdravstvenih zanimanja ovim se prijedlogom zakona otklanjaju nejasnoće odnosno pojašnjavaju odredbe koje se odnose na regulirane profesije u zdravstvu, te se zakonske odredbe u najvećoj mogućoj mjeri usklađuju s direktivom. Ovaj dokument radila su dva ministarstva, dakle stručnu podlogu je radilo Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, a mi ovaj tehničko-pravni dio. Slijedom svega navedenoga odredba članka 25. stavka 7. koja se odnosi na automatsko priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije primalje mijenja se na način da se ovom odredbom zakona upućuje na odgovarajuću odredbu direktive vezano uz uvjete za automatsko priznavanje obrazovne kvalifikacije primalje umjesto navođenja predmetnih uvjeta u zakonskom tekstu. U članku 29. zakona dodaju se nove odredbe kojima se propisuje kako Republika Hrvatska u svrhu obavljanja djelatnosti opće obiteljske medicine priznaje stečeno pravo doktoru medicine koji ima pravo obavljati djelatnost liječnika u općoj obiteljskoj medicini. U okviru sustava zdravstvene zaštite Republike Hrvatske u trenutku pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji, te koji su uvjeti za to priznavanje. Stečeno pravo doktoru opće obiteljske medicine priznaje se na temelju važećeg odobrenja za samostalan rad izdanog od Hrvatske liječničke komore sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti i Zakona o lječništvu, a daljnji uvjet jest to da navedena osoba ima poslovni nastan u općoj, odnosno obiteljskoj medicini u Republici Hrvatskoj na dan pristupanja Republike Hrvatske Također ovim prijedlogom zakona propisuje se sadržaj potrebe za liječnika u općoj, odnosno obiteljskoj medicini koju izdaje Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi Republike Hrvatske. Naime, Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi izdavat će potvrdu ako ju podnositelj zatraži a potvrda će potvrđivati sljedeće da je ta osoba završila sveučilište, studij medicine, da je stvarno i zakonito radio u djelatnosti opće odnosno obiteljske medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštititi u svojstvu zaposlene ili samozaposlene osobe, da je imao poslovni nastan u Republici Hrvatskoj sve do datuma prijama Republike Hrvatske u punopravno članstvo Osim toga, sukladno prijedlogu Europske komisije ovim se prijedlogom zakona navodi kako osposobljavanje u posebnom stručnom usavršavanju i općoj medicini između ostalog sadrži i obavljen program s punom satnicom, ali se precizira da je trajanje takvoga programa najmanje tri godine. Dakako program mora biti proveden pod nadzorom nadležnih tijela Republike Hrvatske. Zaključno. Ovim se prijedlogom zakona uvode i izričajna i nomotehnička poboljšanja teksta zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. na kraju poštovane zastupnice i zastupnici da zahvalim svim članovima matičnoga Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu, a jednako tako i Odbora za zdravstvo u Hrvatskom saboru koji su dali vrijedne sugestije koje ćemo naravno imati na umu i u narednom periodu nastojati realizirati. Pa su tako predsjednik matičnoga odbora profesor Selem i potpredsjednik profesor Rajko Ostojić upozorili na promjene kurikuluma koje su naravno nužne. Jednako tako upozorili su na potrebu povećanja upisnih kvota radi toga što onoga trena kada postanemo članica za očekivati je da će se neke od ovih reguliranih profesija naći i u nekim drugim zemljama, tako da moramo voditi računa o tomu da spremno dočekamo moguće djelomično osipanje kadra. Jednako tako moguće je da ćemo posebno kada je riječ o liječnicima, da ćemo imati one koji će možda čak koristiti i vikend, pa otići otići u neke druge zemlje, a onda u našemu samome zdravstvu ne bi bilo baš najzgodnije jel da to dočekamo nespremni. Jednako tako upozoreno je i na to da obzirom recimo da na medicini u Zagrebu imamo i studij na engleskom jeziku, upozoreno je da, ne toliko u prve tri godine, ali već u četvrtoj godini da postaje pomalo problem poznavanje hrvatskoga jezika, ali ja vam ovdje moram reći da imamo sjajnu suradnju sa Filozofskim fakultetom, koji u okviru kroatike sve strance koji žele poučava hrvatskome jeziku i to vrlo uspješno, dakle to su programi koji su onda okrenuti i ovakvim studentima. Jer onoga trena kada liječnik, budući liječnik dolazi na četvrtu godinu, on je u situaciji da razgovara sa pacijentima, naravno da svi pacijenti neće znati razgovarati na engleskom jeziku, pa je stoga nužno potrebno puno bolje poznavanje, njegovo poznavanje hrvatskoga jezika. Dakle i o tomu ćemo itekako voditi računa. I ovdje moram reći, da kada je riječ o ovim profesijama, da ne dočekujemo nespremni ulazak u Europsku uniju, i kada je riječ o medicinskim sestrama opće zdravstvene njege, neće nam se dogoditi ono što se dogodilo Poljacima, što se dogodilo Slovacima, nego smo zapravo njihova stečena prava osigurali u okviru pregovora iz poglavlja 3. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Žele li odbori uzeti sudjelovanje u radu? Da. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu, Hvala gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege. Odbor za obrazovanje, znanost i kulturu je na svojoj 39. redovnoj sjednici održanoj 6. travnja razmotrio prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama, i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Odbor je ovo razmotrio kao matično radno tijelo. Uvodno obrazloženje dao je predstavnik predlagatelja, koji je istaknuo da se predloženim zakonom usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske s direktivom Europskog Parlamenta o priznavanju stručnih kvalifikacija, u segmentu koji se odnosi na regulirane profesije u zdravstvu. U raspravi članovi odbora ukazali su na određene probleme koji se odnose prije svega na nedostatak adekvatnog broja liječnika doktora medicine, doktora medicine specijalista, i primalja u Republici Hrvatskoj. K tome prema iskustvima nekih europskih zemalja uočeni su i trendovi trajnih i povremenih odlazaka doktora medicine iz matične zemlje u drugu zemlju, članicu Europske unije, što bi dakle moglo predstavljati velike probleme poglavito prilikom ulaska Hrvatske u Europsku uniju. S tim u svezi prijedlog je članova odbora da se navedeni problemi mogu riješiti prije svega povećanjem upisnih kvota na visoko školskim ustanovama i fakultetskim ustanovama. Nakon ove rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da se donese Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama, i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija. Zahvaljujem. I Odbor za zdravstvo, uvaženi zastupnik Andrija Hebrang, predsjednik odbora. Izvoltie. Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Odbor za zdravstvo je kao zainteresirano radno tijelo raspravljalo o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija s konačnim prijedlogom zakona. Odbor je u uvodnom obrazloženju prihvatio prijedloge predlagatelja, čiji je predstavnik objasnio osnovne razloge za provođenje izmjene i dopune postojećeg zakona. Kako je istakao predstavnik predlagatelja, određene izmjene su potrebne radi usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske sa pravnom stečevinom Europske unije, vezano uz poglavlje 3. pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga, a sukladno direktivama Europskog Parlamenta i Vijeća Europe o priznavanju stručnih kvalifikacija. Za ovaj odbor kao poseban problem istaknut je mogući nedostatak liječnika nakon što ovaj zakon stupi na snagu. Osobama koje su stekle stručne kvalifikacije u jednoj od država članica Europske unije, predloženim zakonom se omogućava pristup istoj profesiji i ista prava prilikom obavljanja te profesije u drugoj državi članici, koja vrijede za njezine državljane. U skladu s prijedlogom Europske Komisije, priznaje se stečeno pravo doktoru medicine koji je imao poslovni nastan u općoj medicini u okviru sustava zdravstvene zaštite prije dana primanja Republike Hrvatske u Europsku uniju. U raspravi su članovi odbora ukazali na iskustva nekih europskih zemalja, novijih članica Europske unije, u kojima su uočeni trendovi povremenih i trajnih migracija doktora medicine iz matične zemlje u neku od drugih zemalja članica Takav trend mogao bi dovesti do zabrinjavajućeg nedostatka kvalitetnih kadrova medicine, istaknuto je u raspravi koja je uslijedila. članovi odbora predložili su povećanje upisnih kvota na visoko školske i fakultetske ustanove, a u cilju obrazovanja što većeg broja kvalitetnih doktora medicine. Nakon rasprave članovi odbora su jednoglasno prihvatili prijedlog zakona. Zahvaljujem. Otvaram raspravu. Prvo su na redu klubovi. U ime kluba HDZ-a uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodo državni tajnici, kolegice i kolege. Dakle čuli smo da se ovim zakonskim prijedlogom usklađuje zakonodavstvo Republike Hrvatske sa zakonodavstvom Europske unije, a vezano uz poglavlje 3. pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga, a sastavljena u u skladu sa direktivom 2005/36 Vijeća i Parlamenta iz 2005. godine o priznavanju stručnih kvalifikacija. Dakle tom direktivom se jamči osobama koje su stekle stručne kvalifikacije u jednoj od država članica, pristup istoj profesiji, ista prava prilikom obavljanja te profesije u drugoj državi članici, kao i državljanima te države članice. A cilj direktive je poboljšanje naravno pravila važećih sustava priznavanja kvalifikacija u svijetlu iskustava, te istovremeno održanje načela jamstva slobode poslovnog nastana, koja su ugrađena u te sustave. ovom zakonu je bilo rasprave dakle o reguliranim profesijama iz 2008. i 2009. i uvijek izaziva apsolutnu pozornost kao i sada, dakle budući je i Europska komisija da postoje određene nejasnoće u svezi određenih članaka, ali i naravno isto tako u svezi rečenog da i možebitnog dakle angažiranja reguliranih profesija u budućnosti iz EU na našem području, a i naših na velikom području EU. I u tom smislu su dakle, dakle idu te priznavanje stručnih kvalifikacija države članice. Domaćin nositelj kvalifikacija omogućava pristup reguliranoj profesiji za koju je osposobljen u matičnoj državi članici kao i obavljanje te profesije pod uvjetima koji vrijede za njezine državljane. A definicija dakle kaže da regulirana profesija se pod reguliranom profesijom se podrazumijeva profesionalna djelatnost ili skup profesionalnih djelatnosti kod kojih je pristup i obavljanje, odnosno način obavljanja djelatnosti na temelju zakonskih akata izravno ili neizravno uvjetovan posjedovanjem određenih stručnih kvalifikacija kao i profesionalna djelatnost ili skupina profesionalnih djelatnosti kojim se bave članovi strukovnih organizacija s profesionalnim nazivom. Dakle iz same definicije je razvidno da se radi o vrlo širokom području, a čuli smo koje su to regulirane profesije. Dakle, to su dr. medicine, dr. stomatologije, medicinska sestra opće njege, mr. farmacije, primalja, veterinar i arhitekt. dakle, ovaj svaki od ovih profesija je izuzetno značajna i važna i u tom smislu su dakle uvedena dakle i glede razjašnjenja ovih određenih nejasnoća. A drugo, isto tako i dovodi se do do izričajnih i nomotehničkih poboljšanja zakona. I u tom smislu je potrebito spomenuti dakle ovih nekoliko članaka. Dakle, članak 25. stavak 7. kojim se automatski priznaje inozemna obrazovna kvalifikacija primaljama i značaj primalja dakle u Europi je izuzetno značajan. Ali kod nas veseli da otprije kratkog vremena isto tako i kod nas je studij primaljstva u Rijeci i prvi kadrovi su i otamo već izišli. Jer znamo da evo u jednoj Nizozemskoj primjera radi navodim da tamo gotovo 30% poroda se obavlja u kućama, a u Hrvatskoj znači većina poroda se uglavnom obavlja u bolničkim ustanovama. Dakle, nadalje su važni članak 29. kojem se dodaju stavak 4. i 5., a glede reguliranja doktora opće medicine. Dakle, u odredbi članka 25. dodaju se novi stavci kojima se propisuje kako RH u svrhu obavljanja djelatnosti opće obiteljske priznaje stečajno pravo dr. medicine koji je imao poslovni nastan u općoj obiteljskoj medicini u okviru sustava zdravstvene zaštite prije datuma prijema RH u EU. Propisuje se također kako će Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi RH izdati potvrdu za dr. medicine ako je podnositelj traži i sve što potvrda mora sadržavati. A čuli smo da mora sadržavati završen studij medicine, poslovni nastan sve je predstavnik predlagatelja jasno razjasnio. A na temelju te potvrde onda bi Liječnička komora izdala licencu koji liječnici u Hrvatskoj dakle moraju redovito Isto tako ovom se odredbom precizira kako osposobljavanje posebno stručno usavršavanje u općoj medicini sadrži između ostalog obavljen program sa punom satnicom u trajanju od najmanje 3 godine koji je proveden pod nadzorom nadležnih tijela RH. Na odboru je isto tako spomenuto i medicinske sestre su isto koje su izuzetno važne. I u tom smislu dakle priznaje se status medicinske sestre opće njege. Hrvatske u EU. Potrebno je možda spomenuti još i članak 35. koji se odnosi na rad mr. farmacije, dakle za koje poslove mr. farmacije je sposoban. I u svakom slučaju mi u klubu HDZ-a držimo da će ovim konačnim prijedlogom zakona biti otklonjene nejasnoće i naravno unaprijediti još dodatno ovaj prostor reguliranih profesija. Stoga ćemo ga podržati. Hvala lijepa. Zahvaljujem U ime kluba HDSSB-a uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodo državni tajnici, kolegice i kolege zastupnici. Direktivom se osobama koje su stekle stručne kvalifikacije u jednoj od država članica jamči pristup istoj profesiji i ista prava prilikom obavljanja te profesije u drugoj državi članici kao i državljanima te države članice. Cilj je direktive poboljšanje pravila važećih sustava priznavanja kvalifikacija u svjetlu iskustava, te istovremeno održanje načela jamstva slobode, poslovnog nastana koje su ugrađene u te sustave. Priznavanjem stručnih kvalifikacija država članica, domaćin nositelju kvalifikacije omogućava pristup reguliranoj profesiji za koju je osposobljen u matičnoj državi članici kao i obavljanje te profesije pod uvjetima koji vrijede za njezine državljane. Pod reguliranom profesijom podrazumijeva se profesionalna djelatnost ili skupina profesionalnih djelatnosti kod kojih je pristup i obavljanje, odnosno način obavljanja djelatnosti na temelju zakonskih akata odnosno podzakonskih ili drugih akata donesenih na temelju zakonskih ovlaštenja izravno ili neizravno uvjetovan posjedovanjem određenih stručnih kvalifikacija kao i profesionalna djelatnost ili skupina profesionalnih djelatnosti kojom se bave članovi strukovnih organizacija s profesionalnim nazivima. što je ovdje već bilo izrečeno upozorila na nejasnoće u formulaciji pojedinih članaka zakona ovim se zakonskim prijedlogom otklanjaju navedene nejasnoće odnosno pojašnjavaju odredbe koje se odnose na regulirane profesije u zdravstvu. ove dvije. Odredba članka 25. stavak 7. zakona koji se odnosi na automatsko priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije primalje mijenja se na način da se ovom odredbom upućuje na odgovarajuću odredbu direktive vezano uz uvjete za automatsko priznavanje. dodaju se članci 4. i 5. U odredbi članka 29. Zakona dodaju se nove odredbe koje se propisuju kako Republika Hrvatska u svrhu obavljanja djelatnosti opće obiteljske medicine priznaje stečeno pravo doktoru medicine Također, ovim se zakonskim prijedlogom propisuje sadržaj potvrde za doktora medicine koju izdaje Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi ukoliko takvu potvrdu i zatraži podnositelj. Sukladno prijedlogu Europske komisije ovim se zakonskim prijedlogom navodi kako osposobljavanje u posebnom stručnom usavršavanju u općoj medicini između ostalo sadrži i obavljen program s punom satnicom. Ali se precizira da je trajanje takvog programa najmanje tri godine, te kako program mora biti proveden pod nadzorom nadležnih tijela Republike Hrvatske.

Zahvaljujem. U ime kluba SDP-a uvaženi zastupnik Daniel MOndekar. Izvolite. Hvala puno. Poštovani potpredsjedniče, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Ukratko tri minute o ovom zakonu. Klub SDP-a podržava donošenje ovog zakona. Radi se s jedne strane o usklađivanju, s druge strane radi se o tome da treba jamčiti pristup profesiji i da se treba stvoriti jednake uvjete za sve pogotovo kada se radi o reguliranju profesija u medicini. Dakle, stvarno najkraće. Ovaj zakon treba donijeti i ovaj zakon pogotovo sa ulaskom Hrvatske u EU ukazuje na zajedničko tržište rada koje nam slijedi ukazuje na zajednički prostor rada, zajednički prostor obrazovanja. Dakle, na mobilnost da li kroz školovanje ili da li kroz rad. Zato me ovo podsjeća kada pričam prvenstveno na visoko obrazovanje, na bolonjski proces, na ono što s njime dolazi. Ja bih bio najsretniji zaista najsretniji kada bi svaki hrvatski recimo student medicine mogao barem minimalno jedan semestra ili jednu akademsku godinu provesti njegdje vani i školovati se, ja bih bio najsretniji kada bi proces priznavanja najviše bio upravo na semestrima i akademskim godinama znajući da će ti mladi ljudi koji završe svoje školovanje ostati u ovoj državi i raditi kao dobri dobri kvalitetni liječnici. Mi moramo biti spremni odmah sada da kažemo da bi ovaj sustav dobro funkcionirao, da bi naše visokoškolstvo dobro funkcioniralo, mi moramo olakšati birokratizaciju, dakle olakšati formu i početi brinuti o sadržaju. Nažalost, u našem visokoškolstvu imamo primjera izuzetno visoko kvalitetnih programa, imamo primjera ne baš toliko kvalitetnih, imamo reformu visokog školstva provedenu na feudalan način, ja sam to u više navrata već rekao i argumentirao u kojem se reformiralo visoko školstvo prema bolonjskom procesu na način da su često katedre svaka za sebe mali feud bili i to je nešto što se mora polagano početi mijenjati. Ali jednako tako sa članstvom u EU naši mladi ljudi dobit će šansu i da se školuju i da neko vrijeme rade vani, a naša je nada da će ipak u konačnici većina njih ostati u RH. I zato ovaj zakon koji je prije svega samo kanal, ali zaista samo jedan kanal za sustav priznavanja, treba otvoriti pitanje mjera, a to su mjere kojim ćemo poticati naše liječnike i da se školuju vani, možda ih i sufinancirati ali jednako tako poticati da ostanu raditi u RH, tako tako da ćemo stvoriti jedan kvalitetan sustav za liječnike, za sveučilišne profesore, za sve one mlade medicinare koji tu žele ostati raditi, da nam se ne ponovi i ne događaju stvari kao što se recimo sada događa u Splitu. Eto toliko kratko o zakonu. Hvala puno. Zahvaljujem U ime kluba HDSSB-a uvaženi zastupnik Boro Grubišić. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodo državni tajnici, kolegice i kolege zastupnici. Točno je da ovim zakonskim prijedlogom o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija se htjelo unaprijed ne znamo koliko točno još godina ili mjeseci, ostvariti to da ono čemu teži EU, a to je tržište rada, mobilnost, da kažem djelatnika radne snage u ovim područjima o kojima se danas govori. Zatim ujednačeno obrazovanje po pitanju o čemu danas govorimo, medicinskih struka, dakle počevši od medicinskih sestara, primalja, liječnika obiteljske medicine, liječnika doktora specijalista, dentista, stomatologa kako se to kod nas zvalo i specijalizacija u stomatologiji i magistra farmacije uz ono što je već spomenuto a to su arhitekti i veterinari o kojima danas ne bih htio govoriti. Gospodin državni tajnik je rekao da će ovo iziskivati povećanje upisnih kvota na našim fakultetima, na našim visokoškolskim ustanovama. 5 do 6 godina koliko ja znam, traju pregovori s EU i koliko će još trajati također ne znam, da li u mjesecima ili godinama, nije ni bitno. Pa se pitam s obzirom na nedostatak koji je u Hrvatskoj više nego jasan, poglavito kod liječnika specijalista nekih struka, a to su pedijatri, kirurzi, anesteziolozi, dakle tijekom ovih pregovora znalo se da ćemo kad tad doći i do reguliranja profesija i znalo se da će doći do potrebe za upisnim kvotama, i znalo se da će zbog ovog da kažem engleski muvinga mobilnosti radne snage, vjerojatno doći i do povećanog odlijeva liječnika obiteljske medicine i čak što više specijalista prema zemljama EU. I sada jasno potrebno je povećati upisne kvote ili pak uvoziti da kažem ovako metaforički liječnike iz zemalja iz okruženja koje također nisu u EU, a priznali smo im pravo na profesiju, pa i pravo na rad u RH, dakle Bosna i Hercegovina, Srbija itd. ili zemlje tzv. EU regije kako to se izgovara, bez obzira da li se pisao naprijed YU ili pak EU regije Zapadni Balkan. Hoćemo li zamijeniti dio naših visoko specijaliziranih i školovanih kadrova sa ovim kadrovima koji će onda kada Hrvatska uđe u Europsku da će im biti primamljivo raditi u Hrvatskoj. Hoće li se dogoditi jedan europski change dakle u ovim strukama, u medicini, u stomatologiji, u primaljstvu. Jasno je da i osobno i kao klub HDSSB-a podržavamo ove izmjene i dopune zakona jer su zapravo i iščitava se da je to priznavanje naših stručnih kvalifikacija i pravo i pristup na rad u sadašnjih 27 zemalja Bez obzira na nedostatak već sad koji Hrvatska iskazuje broja ovih specijalista ima ustanova u kojima se politički zabranjuje rad bilo redovni ili dodatni u Republici Hrvatskoj. Imamo primjer Nove Gradiške, Slavonskog Broda itd. gdje politika HDZ-a radi neumitno i nemilosrdno svoj politički posao koji dovodi do situacija u kojima se specijalisti proglašavaju nepotrebnima u tim ustanovama, i u bolnici u Gradišci i u bolnici u Slavonskom Brodu. Dakle, govori se ovdje da bi bilo dobro da neki od studija barem posljednje dvije godine ili tri godine budu, dakle nastava bude na engleskom jeziku što je dobro.

Imamo grupu tzv. romanskih zemalja u kojima je i francuski ili talijanski, pa zatim njemački na drugoj strani germanskih jezika također, a i slavenskih, poljskih, čeških. Dakle, ako se naš liječnik zaposli u Francuskoj, a govori engleskim jezikom teško da će tamo uspjeti kao liječnik. Također je dobro ono što je gospodin državni tajnik rekao da na našem Filozofskom fakultetu postoji mogućnost osposobljavanja ovih stručnih kadrova da usvoje hrvatski jezik u onoj mjeri u kojoj je potrebno za pristup radu. Dakle, eto ipak su nam ovi iz EU regije Zapadni Balkan, bez obzira kako to pisali YU ili EU čita se "ju", oni su nam jezički ipak nešto bliži pa se bojim da će upravo doći do ovakve fluktuacije ovih visoko stručnih kadrova, dakle liječnika, stomatologa, primalja i svih ovih koji su ovdje navedeni da bez iznimke sa istoka ili jugoistoka Europske unije, dakle Hrvatske prema zapadu, a opet sa ovoga EU regije Zapadni Balkan, istoka prema Hrvatskoj pa ćemo dobiti sasvim drugačiju sliku zaposlenika u zdravstvu u Republici Hrvatskoj. Povećane upisne kvote, ponavljam, bojim se da je za to pomalo kasno i sad ako povećamo upisne kvote za jesen 2011. liječnici obiteljske medicine, doktori će izići za 6 godina, ako budu redovni, dakle najredovniji. Specijalisti, specijalizacije traju kako koja, kirurgija 4 godine, urologija 5 godina, neurokirurgija 6 godina pa onda možete misliti ili možemo si misliti kada će to Hrvatska s obzirom da …/Ne razumije se./… će biti priznate te kvalifikacije i te specijalizacije i studiji ostvariti potrebnih kadrova koji su potrebni Republici Hrvatskoj. No ja ću gospodina državnog tajnika izravno pitati u svezi članka 54. navedenog ovdje u materijalu koji kaže da Republika Hrvatska priznaje potvrdu iz članka 29. Zakona koja je izdana od nadležnog tijela države članice EU državljaninu države članice EU. Ministarstvo nadležno za zdravstvo Republike Hrvatske izdat će potvrdu u skladu s člankom 29. ovoga zakona hrvatskim državljanima radi obavljanja djelatnosti opće obiteljske medicine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti Republike Hrvatske. Dakle, je li uvjet da se izda ovo rješenje rad u primarnoj zdravstvenoj zaštiti u trajanju od 3 godine. Pa se pitam koji je to liječnik, pogotovo u ovo novije vrijeme, ja sam radio 5 godina u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i to mi je bio uvjet da dobijem specijalizaciju, to je u onom sustavu trule Jugoslavije. Pitam se koji danas to specijalist ima, kome se postavlja uvjet da radi 3 godine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Toga nema više. Pa se pitam tko je od liječnika radio 3 godine u primarnoj zdravstvenoj zaštiti osim gospodina Milinkovića, on radi i dalje u primarnoj. Tako da je malo čudno, evo ja se nadam da ćete mi gospodine državni tajniče objasniti tu stvar, dakle postavlja li se uvjet za ovakvu potvrdu 3 godine rada u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. zaštiti. Uz sve ove postavljene dvojbe i izražene dvojbe i određene kritike, dobronamjerne i u dobroj vjeri s moje strane, klub HDSSB-a će prihvatiti ovaj zakonski prijedlog. Hvala lijepo. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Prvi u pojedinačnoj raspravi je uvaženi zastupnik Šima Đurđević. Izvolite. Poštovani i uvaženi gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, kolegice i kolege. Zakon o reguliranju profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija donesen je radi usklađivanja zakona Republike Hrvatske pravnim stečevinama Europske unije, a vezano uz poglavlje 3.-Pravo poslovnog nastana i sloboda pružanja usluga, a sastavljen je u skladu sa Direktivom Europskog Parlamenta i Vijeća od 7. rujna 2005. godine o priznavanju stručnih kvalifikacija. Cilj je direktive poboljšanje pravila važećeg sustava priznavanja kvalifikacija u svjetlu iskustava, te istovremeno održavanje načela i jamstva slobode poslovnog nastana koja su ugrađena u te sustave. Budući da i Europska komisija kao što je ovdje već bilo izrečeno upozorila na nejasnoće u formulaciji pojedinih članaka zakona ovim se zakonskim prijedlogom otklanjaju navedene nejasnoće odnosno pojašnjavaju odredbe koje se odnose na regulirane profesije u zdravstvu. Ovdje se radi u ovim izmjenama i dopunama zakona o sedam reguliranih profesija. Ali kolegice i kolege dozvolite da se baziram samo na dvije koje su po meni bitne. Bitne su sve ali po meni da se ne ponavljamo, se obazirati na ove dvije. Odredba članka 25. stavak 7. zakona koji se odnosi na automatsko priznavanje inozemne obrazovne kvalifikacije primalje mijenja se na način da se ovom odredbom upućuje na odgovarajuću odredbu direktive vezano uz uvjete za automatsko priznavanje. I članak 29. kao što je ovdje već rečeno dodaju se članci 4. i 5. U odredbi članka 29. Zakona dodaju se nove odredbe se propisuju kako Republika Hrvatska u svrhu obavljanja djelatnosti opće obiteljske medicine priznaje stečeno pravo doktoru medicine koji je imao poslovni nastan u općoj obiteljskoj medicini u okviru sustava zdravstvene zaštite prije datuma prijama Republike Hrvatske u članstvo Europske unije. Također, ovim se zakonskim prijedlogom propisuje sadržaj potvrde za doktora medicine koju izdaje Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi ukoliko takvu potvrdu i zatraži podnositelj. Sukladno prijedlogu Europske komisije ovim se zakonskim prijedlogom navodi kako osposobljavanje u posebnom stručnom usavršavanju u općoj medicini između ostalo sadrži i obavljen program s punom satnicom. Ali se precizira da je trajanje takvog programa najmanje tri godine, te kako program mora biti proveden pod nadzorom nadležnih tijela Republike Hrvatske. Zbog svega do sada iznesenog podržavam Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznanju inozemnih stručnih kvalifikacija s konačnim prijedlogom zakona. Hvala. Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Suzana Bilić Vardić. Izvolite. **Bilić Vardić, Suzana (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija koji u svojih devet članaka rješava po meni smatram Prvo je kako nosi oznaku P.Z. znači usaglašavanje sa pravnom stečevinom Europske unije. Naime, u njemu se uklanjaju one nejasnoće na koje je ukazala Europska komisija, u zakonu koji smo mi inače donijeli 2009. godine a kao mjerilo poglavlja 3. Pravo poslovnog nastana i slobodnog pružanja usluga. I ono drugo zbog čega je važan ovaj zakon, a to je da se izmjenama i dopunama ovoga zakona omogućava i jamči i našim profesijama reguliranim, a ovdje se u ovih devet zakona sve se izmjene i dopune odnose na zdravstvenu struku, da im se jamči jednak pristup i priznavanje kvalifikacija u ostalih 27 članica Europske unije onoga trenutka kad Hrvatska uđe u punopravno članstvo u Ono što bih rekla ovdje da se slažem sa zaključcima koje su iznijeli ovdje predsjednici i potpredsjednici kako kako matičnog tako i zainteresiranih odbora, a to je da se zalažem za povećanje upisnih kvota na medicinskim fakultetima jer smo jer smo svjedoci da nam i danas, dakle dok nismo punopravna članica Europske unije svjedoci da nam nedostaje doktora medicine. Ovdje ću iskoristiti priliku i odlučno odbiti ono što je rekao kolega Grubišić, da se u Slavonskome Brodu i Novoj Gradiški specijalisti, liječnici specijalisti proglašavaju nepotrebnima. On zna zašto je on to rekao. Ja ću vam reći da brodska bolnica ima 150 specijalista, ima 61 specijalizanta i u ovoj godini traži novih 18 specijalizacija. Ono čega smo svi svjedoci je činjenica da Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi svjesno ove situacije odobrava i veći broj na razini godine negoli što recimo Brodsko-posavska županija dobije nazovimo to domicijelnih liječnika. Ali moramo priznati da u posljednje vrijeme je veći interes doktora medicine koji traže specijalizacije i javljaju se, dakle iz ostalih dijelova Hrvatske i javljaju se na natječaje koje raspisuju zdravstvene ustanove u Slavoskome Brodu, dakle u Brodsko-posavskoj županiji. Dakle, ni u kom slučaju nije točno ono što je rekao kolega Grubišić, a možda bi bilo dobro progovoriti što pojedinci u dodatnome radu na dežurstvima rade i čime se bave. Dakle, da se vratim na prijedlog ovoga zakona. Zakon ću podržati i hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Kao i moje kolege prije ja taj slučaj unaprijed najavljujem moju potporu ovom prijedlogu zakona. On je ne samo dakle usklađivanje sa zakonodavstvom Europske unije pa je kao takav i poslan u žurnu proceduru. Istodobno je on na svoj način zapravo i poticaj kvaliteti kvaliteti obrazovanja, kvaliteti koja se može mjeriti prilikom stjecanja određenih kvalifikacija. Radi čega? Radi toga što ulazak sutradan u Europsku uniju zapravo je ulazak na određeni način ako gledamo sa stajališta kvalitete na razinu više. Dakle, ako ulazimo u taj prostor i ako otvaramo taj prostor, dakle stručnjacima sa cijelog prostora Europske unije dakako da ni tamo nije posve ujednačena ta razina ali se teži, dakle izjednačiti tu kvalitetu onda na određeni način konkuriramo na tom prostoru. Imajući u vidu da smo doista malobrojan narod, na žalost u odnosu na ogroman broj stanovnika na prostoru Europske unije onda nam je u svakom slučaju voditi odmah i sad račun i brigu o našoj profesiji, o našoj izobrazbi naših stručnjaka. Dakle, u ovom konkretnom slučaju više se obraćam prema medicinskoj struci odnosno liječnicima, medicinskim sestrama itd. S druge strane i na našem odboru je naglašen problem odljeva kadrova, mogućeg odljeva kadrova s našeg prostora, radi toga što je hrvatska medicina, odnosno hrvatski stručnjaci su cijenjeni, imamo možemo slobodno kazati izvanredno obrazovanje i koje producira izvanredne stručnjake. S druge strane postoji opasnost da na prostor Hrvatske možda ipak dođu i oni koji nisu u toj mjeri stručni, ali nama je na određeni način već sada o tome misliti, i stoga populariziranje studija medicine, dakle privlačenje mladih ljudi i kvalitetnih da studiraju medicinu, zatim više upisa i planiranje više upisa na naše fakultete može biti jedan od odgovora. Ja nikako ne bih zanemario još jedan izvor iz kojeg mi možemo na određeni način crpsti i osigurati dodatno još medicinski kadar, odnosno naše liječnike, pa ako treba i sestre iako je Hrvatska bila poznata do sda na žalost prije svega po izvozu medicinskog osoblja u zemlje Europske unije, je i hrvatsko iseljeništvo. zamislite koliko liječnika ovog časa stručnjaka na različitim, u različitim dijelovima svijeta radi u bolnicama, na sveučilištima, i ima hrvatske korijene, ima simpatije prema Hrvatskoj, govori hrvatski jezik, i na određeni način sutradan ulaskom Hrvatske u Europsku uniju Hrvatska postaje još više zanimljiva upravo tim ljudima. Prema tome dakle voditi nam je o tome računa, kao što nam je voditi računa i o tome da već sada na određeni način moramo prevenirati i problem odljeva stručnjaka, npr. sa prostora Bosne i Hercegovine u hrvatski zdravstveni sustav, prije svega mislim tu na hrvatske državljane s prostora Bosne i Hercegovine, i onda u tom slučaju zapravo ustanove koje su između ostaloga od jednog, ne samo javnog zdravstvenog po sebi značenja, nego i nacionalnog značenja ostaju bez vodećih, bez važnih stručnjaka i stoga zapravo potpora institucijama zdravstva u sad prije svega mislim na Federaciju, i na one zdravstvene ustanove kojima gravitira prije svega hrvatski …/Govornik se ne razumije./… svog prvorazrednog interesa, i stoga Republika Hrvatska i izdvaja određena sredstva i sada i upućuje ih i prema kliničkoj bolnici u Mostaru i ostalim zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj, ali i izdvaja i određena sredstva za liječenje hrvatskih državljana iz Bosne i Hercegovine. Mislim kad god se spominje ova tema, da je vrlo važno kazati da je to izravna zapravo

sama po sebi imajući stabilnost u Bosni i Hercegovini zapravo je svojevrsna prednost i stabilnost Republike Hrvatske. Ja bih ovdje na koncu mog ovog izlaganja zapravo pohvalio rad Ministarstva zdravstva, i ovdje i ovdje nazočnog gospodina državnog tajnika, koji je zapravo u jednom mukotrpnom ja bih tako kazao pregovaranju sa Europskom unijom osigurao, pazite osigurao da naše sestre budu jednako vrednovane na cijelom prostoru Europske unije i da nemaju one probleme koje su imale neke članice Europske unije, nove članice Europske unije, stoga jer njihovi pregovarači nisu uspjeli ispregovarati ono što je se trebalo ispregovarati. Dakle moja pohvala Vladi Republike Hrvatske, pohvala ministarstvu nadležnome, da je na taj način vodilo pregovore, da je osiguralo da zapravo europski cijeli prostor za sve naše stručnjake bude prostor u kojemu će biti jednako ocijenjeni i jednako vrednovani. Na koncu i s tim zaključujem, još jedanput moja potpora ovom prijedlogu zakona. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Rajko Ostojić. Izvolite. 5 je zdravstvenih, i ono što nas mora brinuti, nas danas u Hrvatskoj je da od tih 5 zdravstvenih profesija samo o jednoj smo već danas sa istim brojem kao što je europska zajednica 15, dakle stari članovi europska zajednica 12 novi članovi. Dakle imamo ukratko već danas u Hrvatskoj manjak liječnika, manjak sestara, manjak primalja, manjak farmaceuta, već danas na određeni broj stanovnika, samo smo po broju liječnika doktora stomatologije danas zajedno u prosjeku Svi prethodnici su rekli da je ovo pohvala Ministarstvu zdravstva, ja se pridružujem Ministarstvu znanosti, i bilo bi super kad bi Ministarstvo pravosuđa radilo slično u pregovaranju sa Europskom unijom, onda ne bi strepili da li ćemo završiti u lipnju ili ne u lipnju pregovore sa Europskom unijom. Međutim s obzirom na prvu činjenicu, postavlja se jedan veliki problem. Prvo će se desiti problem koji se desio u tranzicijskim zemljama, poglavito u Poljskoj, Češkoj, fenomen letećih doktora. Dakle ljudi su radili u Krakowu, u Varšavi, ponedjeljak do petak, petak u 17 sati su sjeli na low budžet avione …/Govornik se u Ujedinjeno Kraljevstvo, London, Pariz, radili tamo cijelu subotu, nedjelju, i negdje kasno u ponedjeljak ujutro, odnosno rano u ponedjeljak ujutro 3, 4 se vraćali u Krakow, Varšavu, Prag, Peštu, i nastavili raditi svoj posao. Nazvani su leteći doktori jer su dakle svoj vikend, vrijeme kad trebamo odmarati i pripremati se za radni tjedan, provodili zbog loših malih plaća, kao što imaju danas naše medicinske sestre i naši liječnici, zarađujući kruh u inozemstvu. To je prvi problem. Drugi problem da će se jedan određeni dio naših liječnika, ako im danas ne pružimo uvjete, barem vrhunske, a svi su vrhunski u kliničkim bolnicama, i u županijskim bolnicama, ako im ne pružimo adekvatne uvjete otići jednostavno, ako smijem reći trbuhom za kruhom. Otići će u Sloveniju, otići će u Austriju, Francusku ili Englesku, zavisnosti od njihovog jezičnog područja kojem pripadaju, i definitivno će se desiti taj pomak naših liječnika prema zapadu, jer je hrvatska medicina, hrvatske sestre, hrvatski biokemičari poznati i priznati u svijetu. Što će se desiti? Dakle već danas imamo manjak liječnika, sestara, primalja i farmaceuta, odlaskom naših liječnika u inozemstvo desit će se daljnji nedostatak zdravstvenog kadra i visoko vjerovatno pomak sa istoka u Hrvatsku. Zato je važno ne samo priznavanje naših liječnika u inozemstvu, nego priznavanje onih liječnika koji će raditi u Hrvatskoj, što za sada se relativno korektno radi. Ja preporučam dakle da se napravi i

studij na engleskom jeziku. I meni je zadovoljstvo na Rebru, a obzirom da je to osnovna nastavna baza za studij na engleskom jeziku danas … govoriti engleski i francuski, sresti i razgovarati sa ljudima, studentima iz Kanade, Amerike, Francuske, Velike Britanije. I tu se otvara drugi problem, lako je sa tim kolegama govoriti prve 3 godine kad su oni na Šalati, kad su na predklinici jer gledaju anatomiju, fiziologiju, biokemiju. Dešava se problem kad dođu meni na kliniku, kad dođu na rad s pacijentima. Dakle, oni sjajno govore engleski jezik,ali ne govore hrvatski. Osnova medicine je medicina, klinička medicina učenje uz postelju pacijenta – bed side teaching. Dakle, ja sam već preporučio državnom tajniku da prenese ministru Fuchsu upravo to. Studenti, jer već je organizirano na Filozofskom fakultetu, studenti koji dolaze studirati na engleskom jeziku na hrvatskim sveučilištima moraju imati obavezu interaktivnog barem učenja hrvatskog jezika u onom smislu da im pruža osnovne informacije. Drugim riječima mi imamo sad problem što moramo naći naše pacijente koji znaju engleski da bi dakle liječnici, studenti iz inozemstva mogli uopće razgovarati, uzimati anamnezu raditi lege artis pregled itd. Dakle, problem je vrlo slojevit, vrlo kompleksan i taj problem će biti s dana u dan sve veći i veći. Otvaranje studija na engleskom jeziku je pohvala Medicinskom fakultetu, pohvala hrvatskom sveučilištu i taj broj naših studenata iz inozemstva sve više i više se širi. Stoga je moja, još jedanput molba državnom tajniku za znanost, dakle da se napokon uslišaju molbe svih hrvatskih medicinskih fakulteta da se povisi upisna kvota. Povisilo se samo na Medicinskom fakultetu u Zagrebu. Dakle, i u Splitu, Osijeku i Rijeci da se razmisli o manjku svih zdravstvenih kadrova posebno u odlasku u inozemstvu i naravno državnom tajniku za zdravstvo da u tom procesu priznavanja diploma, bilo kojih diploma zdravstvenih radnika ako smijem reći uvjetno istočno od Hrvatske budemo rigorozniji u smislu pismenih ispita, stručnih ispita ako treba, ispita vještine. Jer ipak će oni liječiti sve naše građane. Kolega Bagarić je govorio o pomoći hrvatskog zdravstva Federaciji BiH. U BiH svi mi, kolega Bagarić, koji predajemo, a ja sam gost predavač na Medicinskom fakultetu u Mostaru, dajemo svoj obol jer tamo dolazimo bona fide, dolazimo dakle sa dobrom voljom, sa dobrom vjerom da prenesemo svoja znanja i vještine našim studentima. Studenti Medicinskog fakulteta u Mostaru su sjajni studenti. Ja sam s njima imao prije mjesec, dva dana odlične seminare i predavanja, a i tamo bi se, kolega Bagarić, trebale povisiti upisne kvote jer i tamo je već sada manjak liječnika, a visoko vjerojatno će dio njih doći raditi i u Hrvatsku. Hvala vam lijepa gospodine potpredsjedniče. Hvala lijepa. Imamo jednu repliku, uvaženi zastupnik Ivan Bagarić. Izvolite. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa. Pozdravljam gospodina Ostojića, mislim da je vrlo bio logičan, razložan. Međutim, imam samo zapravo komentar evo mi koristimo riječ replika, dakle kažete desit će se, dogodit će se. ajmo učiniti da se to ne dogodi. Razumijete? Dakle, da se ne dogodi da otiđu naši ljudi tamo negdje. Dakle, stoga nam je vrlo važno izgraditi ovdje stabilan sustav, stoga nam je vrlo važno upravo učiniti i ovo što vi velite. Dakle, i otvarati studij na engleskom jeziku. S obzirom da ste spomenuli studij na engleskom jeziku, studij medicine u Zagrebu, ja bih dodao i studij koji je najavljen, bit će otvoren i u Splitu. I evo pohvalio bih javno ovdje prof. Marušića koji je zapravo potakao studij medicine u Splitu na engleskom jeziku prije svega s ciljem, on mi veli, da privuče djecu hrvatskih iseljenika. Dakle, pazite imamo strašno puno djece, ljudi naših koji su zainteresirani za studirati u Hrvatskoj. Medicina je za te ljude atraktivan studij. Oni možda ne govore najbolje hrvatski, međutim dolaskom recimo u Split ili dolaskom u Hrvatsku ostvarit ćemo dvije dobiti – jedna stvar ljudi će tu biti, ljudi će tu studirati i bit će to na dobro i fakulteta i Hrvatske. S druge strane ti će ljudi naučiti jezik i najvjerojatnije ostati. I u pravo ste kad spominjete u ovom slučaju potporu Medicinskom fakultetu između ostaloga npr. u Mostaru jer mi smo baš analizirali, ali ljudi koji su završili studij medicine npr. u Sarajevu ili Mostaru u pravilu ostaju na tom prostoru. Ljudi koji su otamo došli i završili studij u Zagrebu ostaju u Zagrebu. Dakle, naša intencija treba biti što više studija na engleskom jeziku u Hrvatskoj s ciljem privlačenja djece iz iseljeništva i ostanka ovdje. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Privedite kraju. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Još jedanput moja pohvala gospodinu državnom tajniku Janjiću i gospodinu državnom tajniku Golemu za ovaj prijedlog zakona. A vama također zahvala, hvala. Na redu je uvaženi zastupnik Daniel Srb, izvolite. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo poštovani gospodine potpredsjedniče, gospodo državni tajnici. Za razliku od većine, odnosno svih rasprava koje smo danas imali prilike ovdje čuti ja ću biti protiv ovog zakona, ali meni se čini jer smatram da u ovom zakonu nešto ozbiljno nedostaje, nazvao bih ga asimetričnim. Naime, ovaj je zakon vrlo dobro riješio pitanje pozicije svih profesija u zdravstvu. I očito je Ministarstvo zdravstva s Ministarstvom znanosti vrlo dobro surađivalo. Ali, ono što se postavlja pitanje, a što je s ostalim reguliranim profesijama? U samom tekstu zakona dakle niti riječi o veterinarima, arhitektima, a ne spominju se naravno ni ostale regulirane profesije. Pa prema tome ovaj zakon ili treba preimenovati i nazvati ga Zakonom o reguliranim profesijama u zdravstvu i priznavanju stručnih kvalifikacija ili treba ga zapravo izmijeniti na taj način da se riješe sve profesije koje su regulirane i koje trebaju biti obuhvaćene ovim zakonom. Dakle, očito Ministarstvo poljoprivrede se mora bolje uključiti kad je u pitanju položaj veterinara, Ministarstvo graditeljstva, zaštite okoliša i prostornog uređenja kad su u pitanju one profesije koje imaju javne ovlasti za djelovanje, a to su dakle inženjeri geodezi, elektrotehnike, strojarstva i graditeljstva kako bi se i na njih u cijelosti odnosio ovaj zakon. Ovako dok se on odnosi praktično samo na regulirane profesije u zdravstvu, koje moram reći da su vrlo detaljno opisane ovdje. I u tom smislu također moja pohvala Ministarstvu zdravstva na suradnji u pripremi ovog zakona, smatram da bi da bi bio veliki propust donijeti u ovakvom obliku ovakav zakon koji se odnosi na sve regulirane profesije ili ga preimenovati u zakon koji se odnosi na regulirane profesije u zdravstvu, te donijeti posebne zakone za ostale regulirane profesije. Ja bih molio da se ovaj jedan ozbiljan problem koji će sigurno primijetiti svi oni koji su koji su iz drugih profesija s javnim ovlastima isto tako uzme u obzir jer svima nam je u interesu osigurati u cijelom ovom procesu isti status za sve hrvatske državljane i sve profesije. Naravno imat će to velike reperkusije i na predstavnike dugih stranih stranih stručnjaka koji žele raditi u Hrvatskoj i čije se isto tako djelovanje mora uskladiti odnosno moraju i oni dobivati javne ovlasti za djelovanje u Hrvatskoj temeljem svoji profesionalnih mogućnosti. Hvala lijepo.

i da njhova prepoznatljivost i čitljivost u europskom prostoru bude i osigurana. To je bio i ono što je potaknulo cijelu bolonjsku reformu i ostalo. No, međutim čini mi se kada se o ovom govorili da ima jedan dio pa možda i nerazumijevanje, jer mi te regulirane profesije nismo odredili mi, dakle da se ove profesije zove reguliranim zato što je takav njihov status unutar same EU jer su se te profesije uspjele za tako nešto izboriti. No međutim to ne znači da ljudi koji imaju koji su drugih struka, po ovom drugom zakonu o kojem ćemo govoriti u smislu priznavanja kvalifikacije nemaju isti status. Ove profesije da tako kažem pa možda malo grubo njihovog lobiranja za status svoje profesije koje su one inicirale unutar EU imaju da tako kažem možda nešto drugačiji status. Meni je osobno mislim da je možda i za očekivati da će takva vrsta profesije kako će biti i vrijeme biti sve više i više, a onda će se u jednom trenutku svesti o.k. ajmo svi po istom principu pa ih više uopće zapravo na kraju nećemo niti imati. Dakle, mislim da tu ne smijemo te dvije stvari miješati naprosto da ne bunimo ljude. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Daniel Srb. Izvolite. **Srb, Daniel (HSP)** Hvala lijepo. Cijenjena kolegice, pa upravo se na ovaj način buni ljude i treba to onda svima pojasniti. Kada je u pitanju područje zdravstva ono je vrlo detaljno definirano ovim zakonom a svi ostali ili nisu uopće spomenuti ili su spomenuti samo imenom, a bez ikakvog sadržaja. Mislim da upravo ovakav prijedlog zakona buni ljude, a mi sam zakon donosimo zbog nas, zbog naših državljana, zbog interesa RH i njima trebamo odrediti cijeli sustav pripreme zakona, ne samo kako oni ne bi bili zbunjeni, kako bi imali pravu informaciju, nego kako bi njima omogućili uz pravodobne informacije i na najbolji mogući način obavljanje njihovih poslova i u Hrvatskoj i izvan Hrvatske. Hvala. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. I kao zadnji u pojedinačnoj raspravi, uvaženi zastupnik Zdenko Franić. Izvolite. Štovani gospodine potpredsjedniče, štovana gospodo državni tajnici. Dakle, radi se o jednom zakonu kojega svakako treba prihvatiti ukoliko smo se zaista i istinski odlučili pristupiti u punopravno članstvo EU, a za to zaista nemam razloga sumnjati da nije tako. Međutim, prihvaćanjem ovog zakona nesumnjivo će i stručnjaci posebno medicinskih profesija moći dolaziti u RH, povećava se mobilnost, tržište rada se regulira na način kako je to uobičajeno u EU. Međutim, Međutim, i sam gospodin državni tajnik Janjić a i kolega Ostojić su se referirali na manjak određenih manjak farmaceuta, liječnika, sestara, primalja. Pa tako je i državni tajnik Janjić rekao da se planira i povećanje upisnih kvota za medicinske fakultete. nije problem u zakonodavstvu, problem je zaista u provedbi već važećih zakona pa i ovih koje donosimo gotovo usudio bih se reći na pokretnoj traci. Referirao bih se ovdje na jedan naslov u današnjem Jutarnjem listu koji kaže da zbog otkaza 48 liječnika predavača dolazi u pitanje nastava na Medicinskom fakultetu u Splitu. Dakle, nešto što je zapravo nerazumljivo kako se uopće može desiti takva nekakva situacija pogotovo ako predavači

Dakle, usprkos intencije nas saborskih zastupnika da donosimo zakone naše naše pravno područje harmoniziramo sa europskih acqusom tu nam se dešavaju stvari koje urušavaju sustav. nedavno je prije dva, tri tjedna bila u RH i Međunarodna ocjeniteljska ekipa sa ciljem evaluacije javnih instituta u RH, pa je tako pa je tako bila jedna izuzetno važna i dobro potkovana ekipa vezana uz medicinske i biomedicinske djelatnosti naših instituta. Evaluirali su institut za medicinsko istraživanje Medicinu rada, dijelove Instituta Ruđer Bošković i usprkos tome što je taj dio evaluacije prilično neslavno prošao ali to nije tema sada ovog ovog zakona i rasprave. Postavljam pitanje kako je moguće da naši javni instituti, pogotovo oni koji se bave medicinskom i biomedicinskom strukom, dakle prvenstveno Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada kao znanstvena poluga doktrine javnog zdravstva, možda najspektakularnijeg izvoznog proizvoda Republike Hrvatske svih vremena ili dijelovi Instituta "Ruđer Bošković". Zašto oni sustavno nisu uključeni u nastavne programe, oni su nekada bili dijelovi sveučilišta, ali zbog neshvatljivih razloga više nisu. Jest da pojedini ljudi, stručnjaci, eksperti, doktori znanosti koji rade na tim institutima u znanstvenu i nastavnu djelatnost, rad sa studentima, ali to nije sustavno riješeno. Zašto to nije sustavno riješeno, zašto nema suradnje između Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa i Ministarstva zdravstva i na toj razini. Jedna od preporuka evaluatorskog tima kojeg je angažirala Agencija za znanost i visoko obrazovanje, a ljudi iz najmeritornijih znanstvenih i stručnih i obrazovnih institucija na svijetu, …/Ne razumije se./… instituta, "John Hopkinsa", Harward school of medicine. Dakle, njima nije bilo shvatljivo zašto nema veće interakcije između sveučilišta i instituta, zašto nema veće interakcije između specijalističkog obrazovanja i znanstvenog obrazovanja, postdiplomskog studija u medicinskih znanostima. Danas su medicinske znanosti izuzetno interdisciplinarne i bez uključivanja i biologa, kemičara, fizičara, nemoguće je danas i zamisliti i dijagnostiku, djelatnost liječenje, upravo medicinsku struku kao takvu. mi bi morali sustav unaprijediti u tom smislu da valoriziramo i moguće doprinose i ostalih nemedicinskih struka, ali koje su široko uključene u medicinu. Nažalost, sustavno to nije tako i tu nešto treba promijeniti, posebice u svjetlu moguće opasnosti odljeva medicinskog kadra iz Republike Hrvatske nakon priključivanja Republike Hrvatske u punopravno članstvo Europske unije, a tu nas poučava situacija iz mnogih zemalja istočne i srednje Europe koje su danas članice EU. Njima se baš takva situacija dogodila. Dakle, mi moramo anticipirati i spriječiti takve situacije, pojačati obrazovnu djelatnost na svim razinama i ne dopustiti da obrazovanje, pogotovo u medicinskim znanostima i biomedicinskim znanostima postane isključivi biznis. I nadam se da će ovi rezultati evaluacije javnih instituta u Republici Hrvatskoj ići u tom smjeru i unaprijediti stanje i da će Ministarstvo znanosti znati iskoristiti te rezultate. Hvala lijepa. U ime predlagatelja prvo će govoriti uvaženi Ante Zvonimir Golem, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. Izvolite. Zahvaljujem. Uvaženi gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo zastupnice i zastupnici. U današnjoj raspravi čini mi se da je došlo do određenog malog možda nerazumijevanja pa mi dozvolite da pojasnim nekoliko stvari. Sustav priznavanja je sustav automatskog priznavanja, samo se odnosi na sedam profesija u državama koje kažu dakle među svim reguliranim profesijama one imaju na identičan način dakle u svih 27 država i 28.-oj državi kandidatu Hrvatskoj riješenu edukaciju, znači način stjecanja profesije i sve druge regulative koje su potrebne da bi se u određenom zanimanju moglo raditi. Od sedam pet ih je stvarno zdravstvenih, jedno su doktori veterinarske medicine još i arhitekti. Sve druge profesije premda su u državama različitim regulirane na različiti način, nemaju identičan način edukacije i zato nemaju ni priznato automatsko priznavanje. Ovo je današnji prijedlog zakona koji se nalazi, izmjena i dopuna zakona, jasno je da se odnosi u velikom dijelu, ako ne skoro sve, na zdravstvene profesije zato što su se u zdravstvenim profesijama morale napraviti određene dorade, dorade kojima će se zdravstvene profesije apsolutno uskladiti sa Direktivom 36 iz 2005. godine čime će tih naših sedam profesija, od kojih pet zdravstvenih, imati to automatsko priznavanje. To ne znači da druge regulirane profesije u Hrvatskoj kao što su inženjeri, kao što su građevinci ili bilo koji drugi nisu priznati u Europi. To nema jedno s drugim nikakve veze, već ima opći sustav priznavanja što znači sve ono što su mogli do sada odlaskom na rad bilo gdje u bilo koju državu Europske unije imaju sustav priznavanja kakav ćete u sljedećem prijedlogu zakona danas ovdje i raspravljati. Kod doktora medicine došlo je tu još do jednog nesporazuma. uniji, tako i u Republici Hrvatskoj, kada se završi Medicinski fakultet tada se izlazi dakle na tržište rada, netko odlazi na specijalizaciju i postojeći specijalist u Hrvatskoj postaje automatski specijalist u Europskoj uniji. Što se tiče liječnika u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u Europskoj uniji je to opća praksa, nazivamo je tako general practicion, a koja opća praksa traje tri godine gdje se stječu uvjeti za rad u to što mi zovemo opća obiteljska medicina ili primarna zdravstvena zaštita. U Hrvatskoj je prihvaćeno da je pandan tome specijalizacija iz opće obiteljske medicine. Međutim, danom pristupanja Hrvatske Europskoj uniji jedan dobar dio naših liječnika koji radi više od 3 godine u Republici Hrvatskoj neće imati specijalizaciju, međutim u pregovorima je jasno naznačeno da zadržavaju stečeno pravo rada i da im se priznaje rad u općoj obiteljskoj medicini. Dakle, ne radi se o tome da bi morali svi specijalisti imati nekakve tri godine opće medicine da bi bili priznati već se radi o prelaznoj odredbi kojom se, dakle ljudima koji nemaju specijalizaciju za opće obiteljske medicine osigurava nastavak rada i stečena prava koja imaju. Što se tiče manjka liječnika i mogućnost imigracije. Mislim da se cijelo vrijeme ukazuje na pogrešne podatke. Naime, treba uzeti sustav kakav je bio u zemljama istočne Europe prije ulaska u Europsku uniju gdje nije bilo migracije stručnjaka za razliku od Hrvatske koja se može više ugledati recimo na Sloveniju gdje i u Sloveniji ne postoji takva migracija liječnika. Zašto? Zato što su hrvatski liječnici i hrvatske medicinske sestre u povijesti pa do danas mogli bez ikakvih problema otići na rad u inozemstvo. Jer kao što su naveli zastupnici bili su izrazito cijenjeni. Tako da mi ne očekujemo tu nekakav poseban pomak, jer nije bilo barijere ranije već očekujemo da će biti ona redovita emigracija kakva je bila i do sada, a onaj manjak koji mi imamo u ovom trenutku jasno je da je potrebno učiniti dodatne napore. Zato i jesmo popularizirali studij medicine i u proteklih pet godina doveli do toga da sa dva kandidata na jedno upisno mjesto smo danas se vratili već na četiri kandidata na jedno upisno mjesto, da se na Medicinskom fakultetu u Zagrebu povećala upisna kvota za 60 ljudi, da se isto tako rade svi preduvjeti da se povećaju sve upisne kvote, a ono što će možda biti pozitivan pomak ponavljam promjenom kurikuluma studenti medicine koji su upisali po novom programu njihov studij medicine traje šest godina i kada diplomiraju dobivaju odobrenje za samostalan rad. Dosadašnji kurikulum nakon završenih šest godina imali su godinu dana pripravničkog staža, polaganje stručnog ispita i tek su onda dobivali odobrenje za rad. Danom ulaska u Europsku uniju dvije generacije, dakle naših kolega oni koji te godine završavaju pripravnički staž kao i oni koji završavaju po novom kurikulumu u isto vrijeme ulaze na tržište rada. To znači mi ćemo u jednoj godini u svim profesijama koje su imale pripravnički staž to su medicinske sestre, to su doktori medicine, to su doktori stomatološke medicine i farmaceuti imati dvije generacije koje ulaze na na tržište rada. Samim time već će i tu biti jedan dobar pomak u suzbijanju manjka struke u Hrvatskoj. Hvala vam lijepo. Zahvaljujem. A sada je na redu isto u ime predlagatelja uvaženi Želimir Janjić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici. Hvala vam na iskazanom interesu za izmjene i dopune ovoga zakona i na podršci naravno ovoga zakona. Odmah na početku želim reći da Odbor za zakonodavstvo je podnio dva amandmana. Predlagatelj oba amandmana Odbora za zakonodavstvo prihvaća. Dopustite još samo par riječi. Doktor Golem je govorio jednim dijelom, se na vaše rasprave. Dopustite samo da kratko kažem da smo se mi naravno za ovo pripremali i kada govori o ove dvije generacije koje će istovremeno ući na tržište rada, dakle eventualni odljev naših kadrova već je samom tom činjenicom ublažen ili Hrvatskoj imamo 27 srednjih škola koje imaju zdravstvene programe i mi smo krenuli sa novim kurikulumom koji za razliku od prijašnjega podrazumijeva zapravo srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od pet godina. Bilo je naravno strahova da učenici neće biti zainteresirani, međutim dogodilo se upravo obrnuto da smo u prvoj godini upisa po novom kurikulumu imali zahtjeve iz tih škola da se poveća broj upisnih Tako da taj problem ovdje definitivno neće biti izražen, a sigurno da su to učenici sa radošću prihvatili radi toga što je dosadašnji sustav podrazumijevao četverogodišnje srednje obrazovanje i jednu godinu volontiranja naravno najčešće besplatnoga, pa tek onda polaganje stručnoga ispita i tek onda ulazak u svijet rada. Ovaj puta dakle imamo usuđujem se reći zapravo kvalitetniji kurikulum i za očekivati je da će i sljedećih godina upisi biti takvi. Kada je riječ o upisnim kvotama o kojima ste govorili, kada je riječ o liječnicima mi to već imamo povećano na Zagrebačkom medicinskom fakultetu. Ali isto tako stvaraju se pretpostavke i na ostalim medicinskim fakultetima, na Sveučilištu u Osijeku, u Rijeci i u Splitu, tako da svi ovi opravdani oprezi su ono što smo percipirali i u pripremi ne samo izmjena ovih zakona nego zapravo proteklih godina ususret ovomu što će se dešavati. Hvala vam